hitni postupak prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 598. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. A kod utvrđivanja dnevnog reda se primjeni hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste u pretince sukladno članku … /Govornik se ne razumije./ … prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Nije potrebno. Žele li izvjestitelji Odbora? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite.

za projekt toplinarstva s Konačnim prijedlogom zakona i predlaže njegovo prihvaćenje. Cilj je projekta promicanje djelotvornosti poslovanja Hrvatske elektroprivrede, sektora toplinarstva. Smanjivanje gubitka energije i vode jačanjem financijskog položaja poduzeća i povećanjem zadovoljstva kupaca. Projekt toplinarstva sastoji se od dvije komponente. Prva komponenta sanacije infrastrukture koja uključuje obnovu toplinske mreže u gradu Zagrebu te obnovu toplinske mreže i priključenja potrošača na glavno kombinirano toplinsko i električno postrojenje te obnovu 25 toplinskih podstanica u gradu Osijeku. To konkretno znači u Zagrebu zamjena kanala dvostrukim vrelovodima 35 kilometara, cijevi za prijenos topline 20 kilometara i cijevi za distribuciju 15 U Osijeku sanacija mreže zahtijeva zamjenu distribucijskih cijevi 15 te zamjenu izvora topline jer bi se umjesto neučinkovitih lokalnih parnih kotlova sagradio objekat kogeneracije. Druga komponenta to su savjetodavne uloge koje uključuju izradu i provedbu programa upravljanja potrošnjom toplinske energije, dovršenje dvaju istraživanja u Zagrebu i Osijeku čiji je cilj ispitati mišljenje potrošača o kvaliteti usluge koju pruža Hrvatska elektropriveda, sektor toplinarstva. Pripremu natječajne dokumentacije za projekat, građevinski nadzor prema projektu, priprema godišnje revizije financijskih izvješća za projekt i i tijela za provedbu projekata. Projekt se financira dugoročnim i povoljnim sredstvima Svjetske banke koja osigurava i njegovu provedbu na najvišoj razini kvalitete. Osnovni elementi projekta su dakle zajmoprimac i Hrvatska elektroprivreda zajmodavac Međunarodna banka za obnovu i razvoj i jamac Republika Hrvatska, Ministarstvo financija. Namjena: promicanje učinkovitog pružanja usluga u toplinarstvu. Iznos zajma je 24 milijuna EUR-a. Kamatna stopa je šestomjesečni «euribor» plus varijabilna kamatna marža. Naknada, početna naknada je 0,25% glavnice zajma. Naknada na neiskorišteni iznos zajma iznosi 0,35% godišnje nepovučenog iznosa. Rok otplate je 15 godina uključujući poček od 5 godina i dospjeća su polugodišnja. Najvažnije je za ovaj projekat istaknuti da će njegova realizacija omogućiti da četvrtina stanovništva grada, gradova Zagreba i Osijeka tijekom naredne 20 do 25 godina ima uvijek osigurano grijanje a to su ljudi koji nemaju drugi izvor toplinske energije. Na primjer cijeli Novi Zagreb i svi ostali priključeni na toplanu. U Osijeku se i dodatno povećava broj domaćinstava koji će se grijati putem toplane i to u dijelovima grada koji su se do sada grijali na različite skuplje načine. Dakle troškovi grijanja za taj dio stanovnika u Osijeku će se značajno smanjiti. Na osnovu iznijetog Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice